Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Вносител – Министерски съвет.

продължение от миналата седмица. 3. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносители – Министерски съвет, втори законопроект с вносител Димитър Байрактаров и група народни представители, трети законопроект – Данаил Кирилов и група народни представители, четвърти законопроект – Мая Манолова и група народни представители. 4. Първо гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители – вносители са Мая Манолова и група народни представители. 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносители – Димитър Лазаров и група народни представители. Предвижда се това да е точка първа за четвъртък, 26 март 2015 г.

г. 7. Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз – 2015 г. Вносител – Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни. Вносител – Министерски съвет. 9. Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. 10. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна. 11. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г. Вносител – Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 12. Годишен отчет за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г. Вносител – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. Вносител – председателят на Българската академия на науките. Последната точка е парламентарен контрол чл. чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.” Моля да гласуваме.

По реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника господин Чавдар Георгиев – народен представител от Парламентарната група на БСП лява България, предлага като точка в седмичната програма да се включи Законопроект за тълкуване на чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен на 23 януари 2015 г. от Михаил Миков и група народни представители. Господин Георгиев, заповядайте да защитите предложението си. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Правя предложение за включване като точка от предстоящата програма на приемане на Законопроект за тълкуване на отменения чл. 22б от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Член 22б бе отменен с гласовете на дясното мнозинство, пренебрегвайки изключително важното му социално и регулативно значение. Това създаде предпоставки за неизпълнение на Закона и за ограничаване правата на стотици хиляди, работещи на минимална работна заплата. Сега тече данъчната кампания и е изключително важно този тълкувателен закон да бъде приет, за да има непротиворечиво и еднакво прилагане на Закона за да няма ограничаване на правата на хората с минимални трудови доходи. Става въпрос за около 400 лв. годишно за 2014 г., които държавата трябва да върне на тези хора, или 1,12 лв. на ден. Сума, пренебрежимо малка за мнозина, но за хората с най-ниски доходи тези лев и дванадесет стотинки представляват цената на ежедневния хляб, необходим за семействата им. Ето защо ние от БСП лява България предлагаме приемането на кратък тълкувателен закон, който ще улесни и данъчните органи при прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2014 г. Така ще дадем ясен знак на обществото, че държавата не е забравила гражданите с минимални доходи и не се стреми само да взима от тях, а може и да дава на тези, които се нуждаят от данъчна помощ. Това ще е израз на реално проявление на социалната и правова държава, на социалната справедливост и солидарност, които така много липсват на нашето общество днес. Призовавам всички народни представители да подкрепят това предложение за тълкувателен закон, защото става въпрос за хляба и оцеляването на нашите избиратели. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Георгиев. Гласуваме.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Правя предложение за прегласуване и още веднъж подчертавам – разберете, сега тече данъчната кампания и този Закон е изключително необходим, за да може да се приложи Законът за данъците върху доходите на физическите лица.

Обратно становище има ли? Няма. Поставям на гласуване предложението – включената с наше нарочно решение точка в седмичната програма да бъде точка първа от заседанието в

ще повторя така, както Ви е раздаден проектът за програма: 10. Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна. Вносител – Министерският съвет. 11. Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г. Вносител – Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. 12. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2014 г. Вносител – Комисията за защита на личните данни. 13. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2014 г. Вносител – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 14. Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. Вносител – председателят на Българската академия на науките.

Съобщения за постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 18 до 24 март 2015 г.: Законопроект за публичност на лобизма. Вносител – Георги Ковачев и група народни представители. Водеща – Комисията по правни въпроси. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси; Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Годишен доклад на министъра на правосъдието за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2014 г. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека.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

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители – Павел Христов, Пламен Манушев и Цветомир Михов. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество. Вносители – Иван Станков, Кирил Цочев, Михо Михов и Лъчезар Никифоров. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Съпътстващи – Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред; Комисията по бюджет и финанси и Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическа политика и туризъм. Разпределен е на Комисията по културата и медиите. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители – Валентин Николов Иванов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Проект за решение за отмяна на Решение за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 г. за изменение на Приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ 312/1 от 31 октомври 2014 г.) от 4 март 2015 г. Вносители – Стефан Кенов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по земеделието и храните и Комисията по правни въпроси. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на състоянието на болниците с най-големи задължения. Вносители – Димитър Шишков и група народни представители. Ще бъде разпределен на Комисията по здравеопазване. Законопроект за Европейската заповед за защита. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси.

Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и Комисията по икономическата политика и туризъм. Едно съобщение. В Народното събрание са постъпили Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на здравеопазването за 2014 г., Отчет на изпълнението на политиките и бюджетните програми за 2014 г. и резюме към него на разделеното Министерство на икономиката и енергетиката. Отчетите са предоставени на Комисията по бюджет и финанси, на съответните комисии и са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

по второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминацията отложихме гласуването на наименованието на закона, тъй като дали ще бъде Закон само за изменение, или и за допълнение, зависи от това дали ще остане само с един приет параграф – § 1, който е гласуван на второ четене и е приет от народните представители. Докладван е § 2. Закрити са дебатите по него. Проведено е гласуване и сме в процедура на прегласуване по § 2.

Благодаря ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще си позволя съвсем накратко да се опитам да Ви обясня логиката на една промяна в закона, която не променя по същество права или задължения на някого, а по-скоро дава яснота, тъй като очевидно, че има различно тълкуване по действащото законодателство. Става въпрос за Закона за защита от дискриминация, където в чл. 4, ал. 1 се казва: „Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна”. Откъде се появява въпросът? Въпросът с различното тълкуване е свързан с това дали забраната за дискриминация по пол включва и забрана за дискриминация при промяна на пола. Веднага искам да кажа, че с това пояснение, което предлагаме, не се променя по никакъв начин редът за промяна на пола и това не е тема, която обсъждаме. В България това е уредено с отделен закон. По принцип в Закона за гражданската регистрация се казва, че законът допуска възможност за промяна в данните за гражданското състояние на лицата в съставени актове за гражданското състояние, като изрично постановява, че промяна в пола може да се извърши само по съдебен ред – това е чл. 76, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация. Има действаща процедура. Въпросът е, че при тази действаща процедура, без да я променяме, това, което би трябвало да поясним в закона, е, че и при такава промяна лицето не подлежи на дискриминация. Защо се налага внасянето на този Законопроект? Той е доста многострадален, защото се е появявал няколко пъти и е внасян и в предишен парламент. Има една кореспонденция – тя започва от 2012 г., с Европейската комисия, която по така наречената „пилотна процедура” пита дали в България е уреден въпросът с липса на дискриминация при вече сменен пол. Отново казвам, тук не се третира процедурата за това нещо.

и на решение на Европейския съд, който казва, че принципът на равно третиране на мъжете и жените не може да бъде ограничен до дискриминация, основана на факта, че дадено лице е от единия или другия пол. С оглед на неговата цел и характера на правата той се прилага също така и към дискриминация на промяна на пола на дадено лице. Това е решение на Европейския съд от 2006 г., влязло в съответната директива, която трябва да се приложи, така че от Комисията ни казват: „Въпреки че това е Вашето разбиране, необходимо е ясно да го поясните”. 2013 г. правителството на господин Орешарски е подготвило законопроект и е казало на Европейската комисия: „Да, ние ще променим този Закон”. Внесло го е в парламента като е поело ангажимент до края на 2013 г. той да бъде приет.

в писмо, изпратено до Министерството на труда и социалната политика, казва, че очаква да се изпълни новият срок до 31 март 2015 г. за промяна на закона, иначе ще започне процедура по неспазване на европейското законодателство. Всички тези документи са тук пред мен. Отново казвам, става въпрос за тълкувание и изясняване на тълкуванието, а не за нови процедури, различни права или някакви други съществени промени в закона. Доколкото този въпрос е изключително чувствителен, свързан е с права на човека и за институциите в България и в Европейския съюз, и за политическите семейства в Европейския съюз аз Ви моля да подкрепите тази промяна, която, отново казвам, ще поясни един текст, който съществува в Закона, без да създава от него нови права или нови процедури. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Калфин. Колеги, обявявам прегласуване

но сега заглавието остава същото – за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Това ще гласи и трябва да гласуваме заглавието на Закона. Моля, да го подложите на гласуване. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Законопроектът влиза с наименование Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация. Тъй като Комисията не беше подкрепила § 2, тя предлага в доклада

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Да, за заглавието също трябва да има изказвания. Уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа! В петък щяхме да направим поредния гаф, който щеше да компрометира европейския път на Република България. Аз щях да настоявам и тогава заглавието да е по този начин, както е внесено от вносителя, защото това е императивна разпоредба. Имайки предвид и наказателната процедура, която би извървяла България, ако не се приеме този Законопроект в този му вид, това нямаше да се отрази добре на имиджа и на правителството, което внася Законопроекта, и на Смущаващо е обаче конюнктурното интерпретиране на тази тема от двете партии, които миналата и тази година имат различни позиции – в зависимост от това кой е на власт, се гласува „за” или „против” тези теми. Миналата година в ситуацията на ГЕРБ беше БСП и тези, които подвикват сега, трябва да им припомня, че заради само народни представители от БСП не беше приет Законопроектът и затова извървяваме още една процедура. Искам и нещо друго да кажа, а именно отношението към сексуалните различия в България.

Волята на българския народен представител е дали ще следва този свят, или ще остане на нивото на своите предубеждения. Благодаря за вниманието.

в трудни моменти. Това трябва да е ясно също. Това трябва да е ясно! Както трябва да Ви е ясно и на Вас какво гласуваме в момента, уважаеми колеги. Какво гласуваме в момента? За пореден път тук промяна на пол, трети пол. Давате ли си сметка за какво става въпрос?

за това гласуване, което ще направите, ей така, виждам Ви, имате деца, а някои от Вас имат и внуци – бихте ли им обяснили това нещо по един адекватен начин? Бихте ли им го обяснили така, че те да го разберат? Всъщност искате ли те да мислят по тази тема? Тук казвате за европейския път, Европа щяла да ни наложи санкции. Какви санкции ще ни наложи? Ще ни бомбардира Европа ли? Ако не го изпълним, какво ще стане? Кажете, какво ще стане, ако не хармонизираме за пореден път европейското изискване?

Реплики? Няма. Други народни представители за изказване? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване наименованието на Законопроекта, както е по вносител, а именно „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация”. Гласували

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Движението за права и свободи спечели частичните избори за кмет в община Сърница. Това е изненада само за лидерите на онези политически сили, които виждаха ДПС в кривото огледало на политическото си пристрастие и безпомощност едновременно. ГЕРБ и Реформаторският блок се оказаха в свой паралелен свят, където политиката е сведена до аритметичен сбор, с който се надяват да печелят избори и да изтръгват ДПС от местната власт. Големият урок на сърничани, който едва ли ще научат, е за тях. На първо място, политиката не е аритметика. Едно плюс едно в политиката не само, че не е две, а рискува да е по-малко от едно. С други думи искам да кажа, че Бойко Борисов би спечелил повече, ако бе се явил сам на балотаж. Тази ремарка е за Вас, господин Цветанов! На второ място, политиката е искреност, а не елементарна манипулация на показно открита общинска земеделска служба и в последния момент отклонена от друга община линейка. На трето място, политиката не е подтисничество на държавните служители, основно лесничеите и превръщането им от служители на българската държава в партийни насилници, които спират тока на неправилно гласувалите. ДПС на тези избори се яви единствено с магията на идеите си, защото кметовете и на трите населени места са от ГЕРБ. На ГЕРБ и Реформаторския блок е и цялата държавна власт, превърната в репресивна машина. Срещу всичко това, освен на идеите си, ДПС разчиташе на още нещо – разчиташе на достойнството на изнурения, но горд родопчанин. Взех думата от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи, за да сторя поклон пред стоицизма и достойнството на всички избиратели от община Сърница, които победиха страха и гласуваха съобразно свободната си воля, съвест и разум. От тази гледна точка победата на Неби Бозов, победата на ДПС е победа на демокрацията над репресията, победа на свободната воля над агресията. Надяваме се от Сърница да тръгне и процесът на оздравяване на българската политика, за да се върне тя към базовата ценностна система на евроатлантизма. За Неби Бозов и ДПС голямата победа на сърничани е преди всичко отговорност. Затова се обръщаме с призив към всички жители на Сърница, Медени поляни, Побит камък, махала Селище и Горелска махала, включително и към тези, които гласуваха за нашите политически опоненти, да обединят усилия, за да превърнат Сърница от формално учредена в по европейски модерна община. В това число адресат на този призив са и кандидатите за кметове на нашите опоненти – Мустафа Аликанов, Кемал Кинев и Кемал Байрактаров. Обръщаме се с призив, шест месеца преди местните избори, управляващите да намерят сили да не прибегнат до изкушението да впрегнат държавната машина за натиск върху българските граждани. Припомням, че именно отговорното държавническо решение на ДПС след европейските избори направи възможно днес да сте на власт, за да я ползвате срещу нас толкова недопустимо брутално. Ние можем да простим какво ли не, в това число и манипулации, но, господин Цветанов, последният ден Вие изрекохте една клевета, която няма как да простим, защото тя засяга съкровеността ни. Обвинихте чрез съзнателна лъжа ДПС, че е нарекло Мустафа „друговерец”. Нима допускате, че Мустафа ще нарече Мустафа „друговерец”? Съзнателно прибягвам до синонима, защото думата, която използвахте, е толкова грозна, че нито аз, нито който и да е друг депесар би я изрекъл като цитат. Все още имате шанс да поднесете извинение. Извинете се и заради Мустафа Аликанов, който поздрави след вота победителя Неби Бозов. И така Сърница даде още един урок по политическа култура. В противен случай ще се наложи да докажете клеветническото си твърдение пред българския съд. (Шум и реплики.) Ако е необходимо, и пред Европейския съд. Обещавам Ви го от името на стотиците хиляди избиратели на ДПС, които са засегнати от тази клевета. Сега имате шанса да подплатите думите на лидера си за ново качество на политическия диалог. Благодаря Ви за вниманието.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

Все пак нека да знаем, че до местните избори има достатъчно време и нека да не бъдем тези, които да провокираме изкуственото напрежение, което бихме създали за хората, които живеят в смесените региони. Отнасям се с огромно уважение и респект към всички български граждани. Ние може би сме единствената национално отговорна партия, която има своите представители във всичките местни власти в страната и, разбира се, и в изпълнителната, и в законодателната. Това, което мога категорично да заявя, че от вчерашния си разговор при тази позиция, която беше изразена от Движението за права и свободи, потвърждавам това, което съм казал, защото това ми е предадено от нашите структури в община Сърница. И дори ще бъда по-точен, за да не изпадаме отново в някакви тълкувания на думите, които са казани: в предпоследния петък, когато имаше предизборни срещи на представителите от Политическа партия ГЕРБ с избирателите в Сърница, и по-специално в Медени поляни, след като е приключило партийното мероприятие на ГЕРБ, е имало партийно мероприятие на Движението за права и свободи. Тогава нашите представители от структурите се оттеглили към Селище и тогава всъщност са се обадили от Медени поляни и са казали какво са провели като агитация от Движението за права и свободи. И там са изречени тези думи. Всички ние знаем, че когато има кампания, когато има висок градус на напрежение, аз смятам, че ние като отговорни политици и заставайки пред парламентарната трибуна, трябва да говорим точно за намаляване на подобно напрежение. Убеден съм, че ние трябва действително да разговаряме постоянно с нашите структури, за да не се достига подобен висок градус на напрежение в предстоящите местни избори, които наближават – само след няколко месеца. Това е, което исках да кажа, и не бих искал да влизам в някакво противоречие с когото и да било. Затова просто Ви умолявам: нека да бъдем над

дали са от Сърница, дали са от която и да било друга българска община, хората искат да могат да си говорят нормално, да може да се провежда нормална предизборна кампания. Смятам, че в Сърница нямаше нормална предизборна кампания и съм убеден, че всеки един от нас трябва да си извлече поука

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! За пореден път бяхме свидетели на едно изключително арогантно и нагло изказване от името на Парламентарната група на ДПС. В лицето на новия оратор виждаме новото попълнение от безотговорни и арогантни политици – такива, каквито се генерират определено на килограм в сараите на Доган. Не може да ни поучавате тук на завален български език, да ни предавате уроци по европеизъм и демокрация. Това преминава просто всякакви граници. Точно Вие ли ще говорите за демокрация?! Вие ли ще говорите за икономическо потисничество?! Вие?! Нима има една община, управлявана от Вас, която да не стене от икономическа репресия на Вашите кметове и на Вашите залата.) Вие ли ще говорите за прогрес и европейски ценности? Мога ли да Ви попитам аз: защо

В заключение – няма да губя времето на останалите колеги, искам да Ви кажа, че на всички тук ни е ясно, че става въпрос за една безмислена от административна гледна точка процедура по създаване на нова община, която, сигурен съм, че много скоро ще бъде ликвидирана, както и редица други общини, които абсолютно безсмислено съществуват и товарят допълнително държавните и общинските бюджети. Поне на нас ни е ясно, че създаването на тази община беше абсолютно самоцелно и беше стратегическо мероприятие на ДПС. (Шум в залата.) И накрая – за магията на идеите. За каква магия? За какви идеи ми говорите? Вие ли, които печелите изборите само с купуване? Вие купихте тези избори с магията на армаганите си и на поредните пари,

Вижте как върви часовникът. Часовникът Ви върви назад. Вижте секундарника! (Оживление,

Валери, имаш огромно желание да ме предизвикаш. Не зная каква е причината, но един човек да заяви, че свещеникът на една религия вие, очевидно той е много далеч от европейските ценности. Много, много далеч. Все едно аз да кажа, че попът в църквата вие! И никой от моите колеги няма да го каже. Или свещеникът в Синагогата вие. Вие виете, защото не сте част от цивилизацията. (Силен

Други изказвания от името на група? Няма. Преминаваме към следващата точка от дневния ред:

на комисиите, на които е разпределен Законопроектът. Сега – становище от вносител. Няма. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги.

На това място желая отново да изтъкна нуждата от допълнителни реформи. В последните години ставаме свидетели на това как рецидивисти отново и отново извършват престъпления. В момента те напускат предсрочно затворите и продължават с извършването на престъпления. Примери мога да дам за Велико Търново, Хасково и много други. Това състояние на законовата уредба е нетърпимо за обществото и лично аз, и мисля, че всички хора, които искат да има закон в нашата страна, настояваме за промени в тази посока. Също така искам да попитам: кога ще се приемат стъпки за адекватни наказания за престъпления като съвременния тероризъм, измамите с онлайн банкирането, престъпленията с акцизите, престъпленията срещу културните ценности? Огромен проблем съществува с така наречената „кражба на фирми”. Бизнесът и без това е на дъното, а сега дори трябва да се бори с престъпници, които не без помощта на някои съдии присвояват дружества. Мога да дам няколко примера. Настоявам за жестоки наказания за членовете на съдебната система и съдебната власт при нарушения на закона.

както подчерта и Европейската комисия. Надявам се да не чакаме този път отново санкции или предупреждения от Европейската комисия преди да вземем мерки. Благодаря Ви. Други народни представители за изказване? Господин Атанасов, след него госпожа Манолова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, аз ще подкрепя на първо четене, разбира се, този Законопроект, защото той е нужен, но искам да обърна внимание на уважаемите народни представители и декларирам от парламентарната трибуна, че аз ще направя предложения между първо и второ четене по този Законопроект, защото освен Наказателнопроцесуалния кодекс, се предлагат изменения и в Закона за специалните разузнавателни средства. Предлага се разрешенията за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на сигнали за магистрати да се дават от председателя на Върховния касационен съд, което може би е правилно, но, забележете, също така се предлага, че единственият орган, който може да иска прилагането на специални разузнавателни средства по отношение на магистрати, да бъде главният прокурор. Искам да Ви обърна внимание, че съгласно Закона заявителят на едно специално разузнавателно средство е органът, който след това получава резултатите от неговата експлоатация. Ако бъдат приети тези текстове и на второ четене, това означава, че главният прокурор по цял ден трябва да чете разпечатки от разговори, провеждани между магистрати. И това не му е работа. Отделно от това – стеснява се по този начин кръгът на органите, които биха могли да водят разработки и съответно разследвания, за сигнали срещу магистрати, тоест съсредоточава се цялата тази дейност само в една точка и това е главният прокурор. Това няма да доведе до добри резултати, убеден съм в това, макар че аргументите, които се поднасят, а именно – стесняването на кръга от лица, които да имат отношение по тези сигнали, давало възможност, тоест възпрепятства изтичането на информация, не е толкова солиден аргумент, за да ограничим всички онези институции и служби, които би могло да бъдат разработки по отношение на на сигнали за корупция от магистрати. Исках да обърна внимание на този детайл от предлаганите промени. Аз мисля, че на второ четене ще направим дебат по тази тема. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Атанасов. Реплики към неговото изказване? Няма желаещи. Думата има госпожа Манолова за изказване.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! И аз, и моята парламентарна група ще подкрепим и двата внесени законопроекта – първият, който е изготвен от съдии от Върховния касационен съд с цел да разтовари Върховния съд от дела, които могат да бъдат разгледани и решени, без това да накърни принципите на наказателния процес и от апелативните съдилища. Този Законопроект беше внасян и в предходното Народно събрание. Беше подкрепен от нас, но поради липса на време, желание и политическа воля в крайна сметка не стана факт, така че той ще бъде подкрепен от нашата парламентарна група. По отношение на втория Законопроект, аз съм сред неговите вносители, но трябва да подчертая, че той не е резултат от труда, усилията и законодателната дейност на народни представители от нито една парламентарна група. Той е изработен от експерти и прокурори под ръководството на Върховната касационна прокуратура и на главния прокурор и решава проблеми, които наистина са наболели както за наказателния процес, така и за българското общество. С една дума, ако трябва да бъде обяснен този Законопроект, той създава механизми – тези, които са хванати и осъдени в България, колкото и трудно да е това, да бъдат прибрани и да изтърпят своето наказание. Дали това е реформа, когато една абсолютно нефункционираща система се превръща във функционираща, може да се спори, защото държава, която осъжда, но не прибира и не осигурява възможности осъдените лица да изтърпяват наказанията, се превръща в съучастник в престъпления, престъпления, които същите тези лица извършват впоследствие. Тук можем да спорим доколко превръщането на една нефункционираща система във функционираща е реформа, но пък и главният прокурор се държи далеч по-скромно от правосъдния министър и в своите думи, и в своите действия. Мисля, че тук е моментът да попитаме много говорещия правосъден министър, който от сутрин до вечер обещава реформи, къде са му законопроектите? Той отдавна не е протестър и не е достатъчно да изрича заклинания и голи обещания, че ще има съдебна реформа в България, а да облече своите намерения в конкретни законопроекти, както прави прокуратурата. Казвам това, защото имам моралното право да попитам правосъдния министър къде са законопроектите, обещани от неговия екип за правосъдна реформа, и защото подкрепих тази реформа, бивайки опозиция и разбирайки, че съдебната реформа не е партиен проблем. Тя е национален проблем. Тук спекулирането, празното говорене не прави чест нито на министъра на правосъдието, нито на ресорния вицепремиер. Те прекалено много се заиграха в празни приказки, голи обещания и различни пиар-акции. Що се отнася до Законопроекта, друг негов основен акцент са мерките за процесуална принуда. Тук трябва да призная и аз като юрист, че промените, които се предлагат, са повече от наложителни и необходими. Признавам си, макар да съм дългогодишен адвокат, никога не съм се занимавала с наказателни дела, но аз също се изумих, че например мярката за процесуална принуда така или иначе се оказа, че не е свързана с полагането на подпис от лицата, които са в нейния обхват, пред никакъв орган и в нито един момент. момент. Тук контрол върху това – как се изпълняват мерките за процесуална принуда, трябва да има чрез подходящ регистрационен режим, който би следвало да бъде до усъвършенстван при промените между първо и второ четене. Трябва да признаем, че въвеждането и на институтите на заместващите документи, и на електронните средства за проследяване също са необходими, но се нуждаят от допълнително прецизиране. Ще дам един дребен щрих, който се отнася например за така наречените „заместващи документи”. Днес в Правната комисия ще бъдат разгледани поредните препоръки на международни организации, включително на ОССЕ за приложението на изборните правила и за тяхното съответствие с европейските изисквания. Отново една от препоръките, една от основните критики се отнася за това доколко е осигурено активно избирателно право за всички български граждани, включително и за тези, които изтърпяват наказание „лишаване от свобода”, включително за тези, които са поставени под запрещение. Въвеждането на заместващи документи трябва да бъде изписано в съответните закони и нормативни актове например по начин, който да осигури участието на лицата, които имат такива документи, най-малкото в изборния процес. Освен това навлизането в тяхната лична сфера чрез така наречените „заместващи документи” трябва да бъде минимизирано и разпоредбите, които иначе ще бъдат подкрепени от нашата парламентарна група, трябва да подлежат на по-нататъшна детайлизация и доразписване в други нормативни актове, които третират тази тема. Безспорно е, че трябва да се поработи по текстовете между първо и второ четене, като част от тях, макар да съм вносител, който е подкрепил предложенията на прокуратурата, казвам ясно от тази трибуна, че няма да подкрепя при конкретното им обсъждане на второ четене. Например това са част от текстовете, които се отнасят до прилагането на специалните разузнавателни средства. Няма как да бъде подкрепена, или поне с аргументите, които са изложени, възможността за използване на специални разузнавателни средства със съгласието на свидетел по едно наказателно производство. Аз лично, а и моята парламентарна група няма да подкрепим тези текстове. Впрочем има доста въпроси, които са поставени и от институциите, които подкрепят тези

страна, че става дума за двете страни в наказателното производство, които е нормално да имат различно виждане и различни интереси, които да следват в наказателния процес, но от друга страна, трябва да си даваме сметка, че това не е Законопроект, който да натежава везните в една или в друга посока. Това е Законопроект, който няма да обслужва нито прокуратурата, нито адвокатите. Той ще бъде в интерес на българските граждани поне по отношение на проблемите, в чието съществуване се убедихме през Ако този Законопроект беше приет и беше факт, най-малкото ужасното престъпление във Велико Търново нямаше да бъде извършено и нямаше да се чудим по отношение на подсъдими по дела от висок обществен интерес къде се намират, дали са в България или в чужбина, така че промените са своевременни, те са необходими. Ще бъдат подкрепени от нашата парламентарна група и ще участваме активно в тяхното прецизиране и подобряване между двете четения на Законопроекта. Благодаря Ви, госпожо Манолова. Реплики? Няма. За изказване – господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Умишлено се въздържах да взема думата от името на вносител и по двата законопроекта, защото и в двата законопроекта инициативата произхожда, в единия случай, от главния прокурор, в другия случай – от но подчертавам, че и в двата случая колеги от Правната комисия от различни политически сили изразихме подкрепата си към тях и ги внесохме с

че от тази трибуна би следвало изрично да се подчертае инициативата на главния прокурор на Републиката по проблем на наказателната политика, която е изключително наболяла в последно време. Тоест по един от проблемите в наказателната политика, които са, бих казал, предмет на обострен анализ и на силна обществена реакция – резултатността на наказанието и ефектът на принудителните мерки. Благодаря на всички колеги за тази подкрепа. Правната комисия организира инцидентно, адхок обсъждане на предложените промени, още преди да бъдат гледани в Комисията. Тоест изслушахме възможно най-отрицателните аргументи срещу предложените мерки. Тогава подчертах, а и сега ще използвам случая да кажа, че не следва тази инициатива да се ограничава, потъпква или отказва с технически или чисто теоретични аргументи. Има остра нужда от тези мерки. Винаги може да се намери аргумент „против” в някаква посока. За сметка на това, ако имаме добра воля, ще намерим точните механизми за гарантиране на тяхното прилагане и за обезпечаване на правата на всички страни в процеса.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, групата на Патриотичния фронт ще подкрепи и двата внесени законопроекта. Както каза уважаемият господин Кирилов, те са плод на политически консенсус. Има вносители от всички парламентарни групи, представени в настоящия състав на Народното събрание. По отношение на Законопроекта, внесен

тълкувателна дейност – ние ще му осигурим тази възможност, но и ще осигурим по-голяма бързина на наказателното производство в случаите, когато имаме възобновяване на това производство при решения на районен съд като първа инстанция. Смятаме, че в този случай би следвало това да е водещият мотив, а не толкова, че ще осигурим

подкрепен от всички парламентарни групи, ние го приветстваме и смятаме, че засилването на мерките за процесуална принуда и подобряването на тяхната ефективност не само навременно, но дори може да се отчете като закъсняло в определен смисъл, доколкото в обществото станаха публично известни случаи на лица, осъдени на втора инстанция, с влязла в сила присъда, неподлежаща впоследствие на касационен контрол, които избягват наказателното правосъдие, избягват справедливото наказание, което им е наложил съдът, и по този начин се ерозира вярата на гражданите и на обществото, че държавата може да проведе ефективна наказателна политика и че лице, което е извършило доказано в хода на наказателния процес на две инстанции, може да избегне следващото му се наказание. Смятаме, че от една страна измененията на мерките за процесуална принуда в хода на съдебното производство, както и мярката за забрана за напускане пределите на Република България чрез издаването на заместващ документ, ще способстват за ограничаване и премахване на възможността за лица, които са извършили престъпление, когато това е доказано и има влязла в сила осъдителна присъда, да могат да избегнат следващото им се правосъдие.

според мен е не по-малко важно да отбележим и останалите промени. Въвежда се възможност следователите, чийто ресурс в момента не се използва достатъчно адекватно, да имат възможност да извършват разследвания на тежки умишлени престъпления против личността, извършени от непълнолетни, съсредоточаване подсъдността на Специализирания наказателен съд само върху престъпления, свързани с дейността на организирани престъпни групи и такива по Глава първа от особената част на Наказателния кодекс. Възможността за реформа е в досъдебната фаза при спазване на съответни гаранции за защита на правата на гражданите – да се изисква горестоящият прокурор да мотивира писмените си указания към подчинения прокурор, което е още една гаранция, че без да има

Тук следва да се отбележи възможността за последващ съдебен контрол при условията на отложеност за задържане и изземване на кореспонденция

тези два законопроекта, ще ги подкрепим, като си запазваме правото между първо и второ четене по определени разпоредби, които смятаме, че могат да бъдат усъвършенствани, да направим нашите предложения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Митев. Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Хайтов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, четейки направените и внесени

защото по същество тази Стратегия беше без срок, без ясен бюджет в нея, и не на последно място – без ясно кадрово обезпечаване.

направените предложения за промени в мерките за неотклонение са необходими. И не на последно място, те се правят от прокуратурата, а ние всички сме наясно, че

Между първо и второ четене ще направим предложение по отношение на натовареността на следователите. За колегите искам да кажа, че в момента в България има около 420 следователи. Те разглеждат, представете си, по едно-две, максимум три дела годишно. Това е ненужно харчене на средства и ненатоварване на абсолютен професионален капацитет. капацитет. Нашето мнение е, че прокуратурата, окръжните прокуратури много по-лесно и с много по-ясни текстове в Закона трябва да възлагат

Няма. Други народни представители? Господин Нотев.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, изнесоха се основните становища, които чухме и обсъдихме при разглеждането на законопроектите за изменение на Наказателнопроцесуалния кодекс в Правната комисия.

Стратегията, която беше гласувана в Народното събрание. Това, което днес чухме, напълно съвпада, напълно оправдава и обяснява позицията на Партия „Атака” при гласуването на Стратегията за съдебната реформа. Тя наистина беше освободена от съдържание – не като качество, а като неин дефект и недостатък. Сега имаме възможност да се върнем към конкретиката на проблемите, които би следвало да залегнат в Стратегията, да запълним със съдържание намерението да се проведе съдебната реформа, която, разбира се, най-вече е очаквана, посочвам на първо място интересите на българските граждани и заради това най-вече очаквана от българските граждани. Да оставим натиска от Европа, да оставим докладите, оценките, които така или иначе са следствие, а не причина да работим съвестно и в интерес на българските граждани, както сме се заклели при приемането на дълга си като народни представители. двата законопроекта е, че се поставят важни въпроси, по които следва да се отвори дискусия и тя да намери най-доброто решение на тези въпроси. въпроси. Те ще бъдат подкрепени вероятно в залата, ще ги подкрепим и ние. Няма защо да бягаме от поставянето на въпросите, така че те да намерят своето решение по законодателен път. Що се отнася до конкретните решения, които се предлагат, разбира се, на второ

В частност в първия Законопроект, който е по инициатива най-вече на съдии от Върховния касационен съд, има аргументи „за” и „против” неговата подкрепа и той може да се разгледа като опит за разтоварване

са с характеристика, която ги прави подсъдни като първа инстанция на районните съдилища, непреминали през касационна проверка и като че ли незаслужено достигнали до най-високите етажи на съдебната системата. От една страна, това може да звучи логично, от друга, обаче

тяхното усещане и професионален рефлекс да не потвърждават несправедливи и незаконосъобразни решения. Така или иначе самите те предлагат да се приеме такова законодателно решение, което най-вероятно ще доведе до

Дали обаче освободеното време, освободеният капацитет ще бъдат употребени за това, дали да повярваме, че това ще се случи – аз наистина не мога да дам съвет в тази посока. В залата например повярвахме на финансовия министър, че той няма да се докосне до едни 2 милиарда.

Между първо и второ четене ще можем да коментираме по-задълбочено евентуални гаранции за това, което ще се опитаме да възложим на върховните касационни съдии с очакване. На този етап Законопроектът заслужава подкрепа именно за да се отвори дебатът и да се позволи той да добие по-съвършен и по-завършен вид. Следващият Законопроект, за който се казаха добри думи, по инициатива най-вече на главния прокурор на Република България, заслужава също сериозно внимание. Той принципно може да бъде подкрепен дори само заради това, което се предлага в него като решение на големия въпрос за осигуряване възможността за привеждане в изпълнение на тежки присъди, свързани с лишаване от свобода. Опитите на лица, осъдени от от български съд, да се отклонят и, за съжаление, в голяма част от тези опити забелязваме резултати и успех на усилията на тези лица, заслужават реакция и отговор, така че занапред тази практика да бъде прекратена. В този смисъл има предложения в в Законопроекта и това заслужава да бъде прекратено. Остават обаче множество въпроси, които ще трябва да бъдат професионално, задълбочено, конкретно коментирани и те се отнасят до предложената подсъдност на дела, по които подсъдими са лица с имунитет, забележете, става дума за за принципна промяна, при която се прави недопустимо смесване на подсъдността, определена по предмет на делото и по персонална принадлежност на подсъдимото лице. Дали ще следваме докрай предметната подсъдност, при което би следвало изцяло да отпадне възможността лицата с имунитет да бъдат насочени към определени компетентни съдилища, или пък ще се съобразим с досега действащия принцип на персонална подсъдност на лицата с имунитет, единствено и само пред Софийски градски съд, е въпрос на наше решение, но то трябва да има обясними изключения, а не както тук е предложено – малко произволно и неубедително. Можем да спорим по текстовете, които коментират начина, по който могат да бъдат прилагани специалните разузнавателни средства. По отношение на свидетел, който е заявил съгласие, че той ще бъде обект на специалните разузнавателни средства, така че тези резултати да могат да бъдат ползвани и по отношение на друго, се отваря темата за евентуалния провокатор, който би могъл да се съгласи да бъде разследван трети нищо неподозиращ обект и да бъде провокиран към съответни изявления и към съответно поведение – така да се събират доказателства за неговата противозаконна дейност. Тук трябва да бъдем особено внимателни. Без нужните гаранции, че няма да бъде злоупотребено с този инструмент, няма как да оставим този текст да бъде приет, съобразно проекта на вносителите. За да не губя времето Ви, тук наистина става дума за един прокурорски проект. проект. Мисля, че отдавна мина времето, когато законопроектите трябваше и можеше да се делят на адвокатски, прокурорски и на каквито и да било други по заслуги и по признак професионални гилдии. Тук трябва да гласуваме като граждани на страната, които не знаем какво ще поднесе бъдещето пред тях, пред техните близки и околни, пред които сме отговорни. Става дума, че трябва да се заложат регламенти на отношенията в наказателния процес, които да съдържат гаранции за всички участници и всички лица, оказали се в кръга на заинтересованите от обективното и вярно прилагане на законите в рамките на наказателния процес. Това е водещото при решението на депутатите от „Атака”, които ще подкрепим на първо четене тези два законопроекта със заявките, които направихме за работа, при която ще се търси и вярвам, ще се намери гаранция за създаване на условия за защита правата на българските граждани, когато по отношение на тях ще бъдат прилагани нормите, които днес обсъждаме и вероятно ще приемем. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Нотев. Реплики? Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дебатите? Няма. Закривам разискванията. Предстои гласуване – моля народните представители да влязат в пленарната зала.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, всъщност искам да направя две процедурни предложения. Първото касае удължаване на срока с една седмица за внасяне на предложенията по Законопроекта

извинявайте! Оттеглям първото предложение с оглед технологични и процедурни въпроси и главно с необходимостта да се изготви общ законопроект. Второто процедурно предложение е да бъде гласувано допускането в залата на заместник-министъра на правосъдието госпожа Вергиния Мичева. Абсолютно е сигурен в това предложение. Обратно становище? Няма. Поставям на гласуване процедурното предложение за допускане в залата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г. На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерския съвет На заседанието присъстваха от Министерството на правосъдието господин Петко Петков – заместник-министър, госпожа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти”, и госпожа Елена Дойчева – държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”. Законопроектът беше представен от господин Петко Петков. Предложеният Законопроект предвижда изменения, свързани с Регламент № 1215/2012 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст), който се прилага от 10 януари 2015 г. Предлагат се изменения в Гражданския процесуален кодекс, с които да се премахне междинното производство за признаване и изпълнение на съдебни решения, да се разшири обхватът на правилата за компетентността като те да се прилагат по отношение на спорове с ответници от трети държави, да се повиши ефективността на споразуменията за избор на съд и други. Втората група изменения са свързани с Регламент № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, който който се прилага от 11 януари 2015 г. и предвижда постановените мерки за осигуряване на защита да бъдат признати във всички държави членки посредством опростена процедура. В хода на дискусията господин Делчев повдигна въпроса относно това, че предложената разпоредба на чл. 23 от Закона за защита от домашното насилие предвижда процедура пред Софийския градски съд за признаване на мерките за осигуряване на защита, въпреки изискването на Регламент № 606/2013 това да става автоматично. В отговор, госпожа Елена Дойчева обясни, че Регламентът не отменя напълно процедурата по съдебната част от признаването на мерките за защита и че процедурата в Закона за защита от домашното насилие до голяма степен е формална и не се изискват по-специални мерки. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 402-01-15, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2014 г.”

Благодаря, господин председател. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-9, внесен от Димитър Кирилов Байрактаров и група народни представители на 21.01.2015 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-25, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на

На свое заседание, проведено на 12 февруари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди вече цитираните три законопроекта.

и председател на Гражданската колегия, както и представители на професионални и граждански организации. Законопроектът за изменение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-9, внесен от Димитър Байрактаров и група народни представители, беше представен от народния представител Димитър Байрактаров. С него се предвижда отмяна на някои от основанията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК. С цел да бъдат защитени правата на правните субекти се предлага в случите, в които вземането се основава на административен акт, документ или извлечение от счетоводни книги, акт за установяване на частно държавно или общинско вземане или акт за начет, да не се пристъпва към изпълнение преди съдът да се произнесе. Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-25, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 06 февруари 2015 г., беше представен от заместник-председателя на Върховния касационен

от окръжен съд като въззивна инстанция – пред съответния апелативен съд (чл. 274 от ГПК). Освен това се предлага решенията по търговски дела с цена на иска до 20 хил. лв. и решенията по определени граждански дела с по-малка правна сложност да не подлежат на касационно обжалване (чл. 280, ал. 2 от ГПК). Предлага се и изменение по отношение на обжалването на решенията на дисциплинарна комисия за налагане на наказание на нотариус пред Върховния касационен съд поради отпадане на правораздаването в 5-членни състави по отменения Граждански процесуален кодекс. Законопроектът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-27, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители, беше представен от народния представител Мая Манолова. Той предвижда широк кръг от изменения, които обхващат режима за уведомяване по чл. 47 от ГПК, подсъдността по отношение на искове, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, режима на държавната такса по искове за собственост и по облигационни искове, основанията за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303 от ГПК, изпълнителното производство и други. В дискусията участие взеха народните представители Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов, Християн Митев, Петър Славов, Явор Нотев, Филип Попов, Четин Казак, Славчо Атанасов, Мая Манолова. В хода на дискусията народният представител Чавдар Георгиев отбеляза, че постигането на равнопоставеност на страните може да доведе до натоварване на съда и подчерта, че в изпълнителното производство трябва да се намери баланс, при който да се даде възможност както да се защитят и да се реализират правата на кредитора при неблагоприятно развило се правоотношение, така и да се защитят правата на длъжника. Господин Митев изрази подкрепа за представените законопроекти, тъй като според него те решават съществени въпроси и ще подобрят действащата нормативна уредба. Господин Славов също посочи, че ще подкрепи законопроектите, но отбеляза, че ако отпадне т. 2 на чл. 417 от ГПК, банките ще заменят този способ с т. 3, а именно нотариална заверка на подписа за всички договори за банков кредит. Той постави въпрос на представителите на Върховния касационен съд относно предложението за създаване на т. 9 в чл. 303 от ГПК, което създава възможност за отмяна на влязло в сила решение при противоречие с тълкувателно решение. отговор съдия Райковска и съдия Влахов отбелязаха, че това ще заплаши правната сигурност и ще допусне да се преразглеждат съдебни спорове, приключили преди десетилетия. Господин Казак изрази безпокойство по отношение на отпадането на някои основания по чл. 417 от ГПК, които касаят правомощия на държавата и на общините и с които ще бъде засегнат предвиденият за тях облекчен режим. В отговор господин Митев отбеляза, че общините могат да се ползват от реда на заповедното производство по чл. 410 от ГПК и следващи. Кирилов се присъедини към останалите народни представители и изрази подкрепата си за внесените законопроекти. Той подчерта обаче, че също има някои опасения по отношение на някои някои текстове, като едно от тях е, че не би следвало държавата и общините да бъдат лишавани от един по-икономичен способ да събират вземанията си. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси: с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-9, внесен от Димитър

предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-25, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 06 февруари 2015 г.; с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 554-01-27, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 11.02.2015 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви. Няма постъпили други доклади от комисии. Обявявам дебата за открит. Има ли желаещи за изказвания? Байрактаров, заповядайте от името на вносителя.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, от името на вносител искам да Ви обърна внимание на Закона за изменение на Гражданския процесуален кодекс, в частност отмяната на четири от мракобесния чл. 417 от ГПК. За мен, между другото, е неразбираемо, че по тази толкова важна тема в момента има толкова малко народни представители в залата, тъй като този член буквално съсипа живота на стотици хиляди честни и почтени български граждани и в същото време на още хиляди такива животът е, така да се каже, поставен на карта, особено що се касае до аферата „швейцарски франкове”, която е на дневен ред. Но за да бъда мотивиран и обоснован, ще разделя моето представяне на два основни фрагмента: първият, който касае нашето вътрешно законодателство, и вторият, който касае европейското законодателство. Добре би било да Ви върна назад във времето, колеги, в 2007 г., когато Правната комисия е трябвало спешно и доста натоварено да изготвя новия Граждански процесуален кодекс.

от формулировките, която е мотивирала да бъде приет чл. 417, е била тази, че това е било изискване на Европейския съюз, на Европейската комисия. Такова изискване никога не е имало, то не съществува и към днешна дата.

е било бавното и неефективно правораздаване, което позволявало на голям брой граждански дела с принципно ясни и еднотипни казуси да задръстват, така да се каже, съдилищата, а веднъж като завършат с осъдително решение след многократни и дългогодишни протакания, да се сблъскат с напълно неефективно изпълнително производство, неспособно по никакъв начин да защити интересите на кредиторите. Това са били едни от основните мотиви. Една от ключовите иновации на новия Граждански процесуален кодекс през 2007 г. беше така нареченото „заповедно производство” по чл. 410 и неговият по-голям брат – незабавното заповедно производство по чл. 417. Концепцията на заповедните производства е да се въведе формален съдебен способ за осъждане на длъжника и привеждането му към принудително изпълнение като се спестят неудобствата, разходите и забавянето на едно класическо исково производство. Мотивиран от стремежа да форсира осъждането на длъжника и пристъпването към ефективно принудително изпълнение, законодателят се е увлякъл доста сериозно и достига доста далеч отвъд състезателното начало равнопоставеността на страните в процеса и тяхното право на защита – все принципи на правото, които са закрепени в Конституцията на Република България, а така също и в редица общопризнати европейски норми. норми. Съгласно чл. 417 от ГПК, чиито четири точки ние искаме да бъдат отменени, длъжникът разбира за това свое осъждане едва когато получи призовка от съдебния изпълнител за доброволно изпълнение. длъжникът се лишава от основните права, признати в Конституцията според чл. 121, ал. 1 и чл. 122, ал. 1, които са в сила за всички български граждани, лишава се от правото му на равенство пред закона като се нарушава, както вече казах, и състезателното начало. Възможността кредиторът да осъди длъжника по бърза процедура без да го известява за това, без да му дава възможност дори да бъде изслушан и да се защити, нарушава и основни правни правни принципи. В хипотезата на чл. 417 държавните учреждения и общините действат като обикновени гражданско-правни субекти, като липсата на властови правомощия при банките, които по същество са частно търговски субекти, е още по-очевидна. Допускането вземания на държавни учреждения, общини и банки да се събират по ускорена процедура беше оправдано през 2007 г. от авторите на атакуваните норми с необходимостта да бъде повишена събираемостта, като се повиши ефективността на правосъдието чрез намаляване на разходите и сроковете за осъждане. Обаче по този начин, колеги, се нарушава основен гражданскоправен принцип, който е формулиран в чл. 154, ал. 1, във връзка с чл. 180 от Гражданския процесуален кодекс. Според цитираните разпоредби всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. Също така частни документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица. Последното, уважаеми колеги, означава, че частният документ, издаден едностранно от самото лице, в случая кредиторът – било то и държавно учреждение, община или банка, не може да служи като сигурно доказателство за нищо друго, освен за обстоятелството, че лицето е направило това изявление. Тук се наблюдава един сериозен урок в правото – никой не може да осъжда другиго само на базата на собствените си твърдения в своя полза. Всъщност издаването на такъв документ формулира точно такава хипотеза в чл. 417. Дори, уважаеми колеги, престъпникът, който е направил самопризнания за своите престъпления, не може да бъде осъден само на това основание. Пълен абсурд е и възможността да се издава документ на база извлечение от счетоводни книги. Колеги, мога да Ви кажа, че в българската правова нормативна уредба не съществува такова понятие – „извлечение от счетоводни книги”. Дори в Закона за счетоводството, който е специализираният закон, не съществува такова понятие. Иначе казано, ако ние дадем възможност тази порочна практика да продължи, това означава, че ние всъщност даваме възможност за развитие на корупция, която за огромно съжаление вече е факт. Уважаеми колеги, няма как да не Ви обърна внимание, че ако приемем актовете на административните органи за безапелационни доказателства, това, както вече казах, означава да разтворим широко врати за произвол на държавата, на общинската администрация. Още веднъж повтарям: да насърчаваме корупцията и организираната престъпност чрез въведени понятия, които никога не са съществували в българската правова нормативна уредба, не съществуват и към този момент. Уважаеми колеги, с въведените текстове в чл. 417 няма как да не обърна внимание, че се нарушава и чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи. свободи. Тук искам да призная пред Вас, колеги, че съм силно озадачен от гласуването на народните представители от ДПС по време на Правната комисия, защото вижте в какъв парадокс изпадаме: тези колеги, които пледират за защита на права и свободи, гласуваха срещу Конвенцията за защита на основни права и свободи, а както виждате, те дори не присъстват в залата. За мен това буди едно странно недоумение. Нещо повече, проблемът е фундаментален от гледна точка и на философията на правото и неслучайно се регламентират именно в чл. 6 на Европейската конвенция. Именно по силата на този антидемократичен текст през последните осем години десетки хиляди

буквално съсипани, тяхното имущество беше отнето, както беше съсипан и бизнесът на десетки хиляди честни и почтени фирми. Приключвам. С този текст, уважаеми колеги, се нарушава категорично и Директива 93/13 на Европейската общност на Съвета от 5 април 1993 г., както и Хартата на основните права

да спазите конституционното задължение да работим в защита на българските граждани и да подкрепим този Законопроект, внесен от групата на Патриотичния фронт, за отмяна на тези четири точки на чл. 417 от ГПК, за да възтържествува справедливостта и истинското

Уважаеми народни представители, уважаеми господин Председател! Внесеният от Парламентарната група на БСП лява България Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс е по две изключително важни за българските граждани теми – темата за банките и тяхната привилегия да се снабдяват с изпълнителни листи срещу длъжници по един облекчен ред, и темата за съдебните изпълнители, които през последните години буквално нахлуха и обърнаха съдбите на десетки хиляди наши сънародници. За това колко е сериозен и всеобхватен този проблем говорят и числата и аз бих цитирала само две от тях. През миналата година частните съдебни изпълнители са събрали задължения на длъжници в размер над 1 млрд. лв., висящите изпълнителни дела през частното съдебно изпълнение към днешна дата са за над 5 млрд. лв. Това, разбира се, е и в резултат на вътрешната задлъжнялост в условията на икономическа и финансова криза, в която се намират българските граждани и фирми, от друга страна, е показател и за това, че голяма част от съдебните решения не се изпълняват доброволно, а е необходима намесата на съдебните изпълнители. Що се отнася до тяхното участие в събирането на кредити и задължения по отношение на банки, тук наистина се стига до колосални злоупотреби, които стават възможни благодарение на законодателството и които бих могла да опиша с няколко конкретни примера по различни изпълнителни производства, отнасящи се до събиране на вземания от банки. Първи пример. Търговска банка, нарочно не цитирам името на банката, си вади по облекчената процедура изпълнителен лист срещу Национален център за социална рехабилитация. Образува въз основа на този изпълнителен лист изпълнително дело пред частен съдебен изпълнител в района на Бургаския окръжен съд. В резултат на проблеми с призоваването частният съдебен изпълнител изобщо не уведомява длъжника – Национален център за социална рехабилитация, и той научава за заведеното изпълнително дело в момента, в който се пристъпва към публична продан на ипотекиран в полза на банката имот – хотел в Приморско, който е част от активите на Национален център за социална рехабилитация. В резултат на невъзможността на длъжника да обжалва оценката на недвижимия имот той се изнася на публична продан за 3 млн. лв. – цена, която е в пъти по-малка от действителната пазарна цена. Длъжникът подава възражение и жалба, които, докато бъдат придвижени, имотите се изнасят и продават на публична продан. Впоследствие в резултат на обжалването изпълнителният лист е обезсилен от съда, но Националният център за социална рехабилитация остава без своя имот в Приморско. Втори случай. Друга банка по облекчената процедура на чл. 417 се снабдява с изпълнителен лист срещу търговско дружество. Търговското дружество подава частна жалба срещу този изпълнителен лист. Съдът администрира жалбата едва една година по-късно и докато се образува производството имотите, притежание на това дружество, са изнесени и продадени на публична продан. Впоследствие делото завършва в полза на длъжника, а изпълнителните листове са обезсилени, но така или иначе дружеството е без собствените си имоти. Трети казус. Трета търговска банка по облекчената процедура на чл. 417 се снабдява с изпълнителен лист срещу четирима длъжници. длъжници. Те подават жалба и възражение срещу изпълнителния лист, а също така и срещу неправилно начислените лихви върху тяхното задължение. Тъй като съдът в това производство няма ангажимент да следи за правилността на осчетоводяване осчетоводяване и получаване на крайното задължение, жалбите и възраженията са оставени без уважение, в резултат на което имотът, в който живеят длъжниците, е изнесен на публична продан и продаден. Впоследствие, след приключване на съдебното производство се оказва, че четиримата длъжници са надплатили сума в размер на 8 хил. 318 евро и кредитът е бил неправилно обявен за предсрочно изискуем, но така или иначе имотът е продаден на публична продан. Мога да давам и други примери за това как едно лице е осъдено за едно и също вземане по едни и същи счетоводни книги два пъти и в резултат на изпълнителните листи е платило два пъти едно и също задължение. Сумата му е събрана. В резултат на последваща последваща съдебна процедура то доказва своята правота. Мога да дам и пример с българско семейство, което за задължение в размер на 42 хил. лв. остава без собственото си жилище, напуска страната с трите деца, а впоследствие в съдебната в съдебната процедура по общия исков ред се доказва, че е надплатило задълженията си и кредитът в останалата му част не е бил просрочено изискуем, но така или иначе става дума за съсипани съдби и разорени търговски дружества. Заради това внасяме нашия законопроект, който има няколко конкретни предложения. Предлагаме промяна в чл. 417 – текстът, който дава неограничени възможности на банките да събират по облекчена процедура задължения от като за разлика от колегите от Патриотичния фронт, оставяме възможност на длъжника да прецени дали е съгласен вземането му да бъде събирано по облекчения ред и по този начин да си спести съдебни такси и разноски, или желае делото да се гледа по общия исков общия исков ред. Защо правим това предложение? Съдебните такси и разноски никак не са малки и например при събирането на едно задължение в размер на 100 хил. лв. само съдебната такса на длъжника в размер на 4% е в размер на 4 хил. лв., отделно адвокатски хонорари, такси и разноски за вещи лица, за няколко експертизи. Това, което остава да дължи длъжник в едно безспорно производство, защото има и маса такива случаи, е допълнителното му натоварване с десетки хиляди лева. Предлагаме длъжниците по кредити, които не могат да платят, да имат възможност да преценят дали да си спестят таксите и разноските в рамките на една бърза процедура, или да доказват правотата си, че не дължат, или че неправилно са им начислени лихвите в едно съдебно производство по общия исков ред. Предлагаме също така нещо изключително важно – имотите, които се изнасят на публична продан, да могат да бъдат обжалвани по отношение на техните оценки. Сега една от драмите на длъжниците е, че не могат да възразят на съдебния изпълнител в случаите, в които определи оценка на недвижимия имот в пъти по-малка от пазарната такава. В резултат на проведеното производство длъжникът остава и без имот, който е продаден на десетки пъти по-ниска цена, и остава длъжник до живот за едно задължение, което няма как да плати. Предлагаме също така ясни правила по отношение на призоваването. Факт е, че голяма част от злоупотребите и от съдебните изпълнители в рамките на бързото събиране на вземания на банки се получават в резултат на проблемите в призоваването, особено в случаите, в които длъжникът не е намерен от съдебните призовкари по общия ред и се налага да лепят съобщения по една процедура в ГПК. Предлагаме тези хипотези да бъдат строго прецизирани, така че поне длъжниците своевременно да научават, че са обект на съдебно изпълнение в резултат на искания от банки за удовлетворяване на техни изискуеми задължения. Правим и други промени в целия изпълнителен процес. Например важна е тази, отнасяща се до института на несеквестируемостта. Нека припомним, че текстовете в Гражданския процесуален кодекс са са писани през 2007 г., когато минималната работна заплата беше 220 лв. С нейното нарастване сега на 360 лв., а впоследствие на 380 лв., размерът на секвестируемото имущество би следвало да бъде увеличен, така че имуществата, които не трябва да бъдат пипани, не трябва да бъдат предмет на принудително съдебно изпълнение, наистина трябва да бъдат завишени. Така че предлагаме това да става с акт на Министерския съвет, а не да бъде част от Гражданския процесуален кодекс. В заключение ще кажа, че този Законопроект, изготвен след широко обсъждане и с граждански организации, беше внесен в рамките на предното Народно събрание. Там не можа да получи подкрепа, така че поздравявам колегите от Патриотичния фронт за внесения от тях Законопроект и парламентарното мнозинство, в случай че прояви смелост и подкрепи тези законопроекти, които макар и да не са внесени от представители на ГЕРБ,

Мисля, че и четирите могат да бъдат подкрепени и аз ще ги подкрепя. Струва ми се, че на тяхна база можем за изготвим един доста добър консолидиран законопроект, който да отразява всички добри идеи, които могат да се намерят в тези законопроекти. Ще си позволя да акцентирам само на три неща, които донякъде се споменаха, но не знам дали сте успели да обърнете внимание на тях. Безспорно, първо е доброто намерение на колегите от Патриотичния фронт да се ограничи произволът, на който станахме свидетели неведнъж в последните години и тези злоупотреби, които редица банкови чиновници си позволяват да да вършат. Но тук обръщам внимание, както казах и на Комисията, че простата отмяна на някои разпоредби в ГПК няма да реши проблема. За мен лично по-доброто решение е наистина да помислим как да го решим, защото ако само отменим една или друга точка от ГПК в частта, касаеща така нареченото „незабавно изпълнение”, банките най-вероятно ще преминат към някоя от следващите точки, в частност нотариалната заверка на договорите за кредит. А всички се досещаме, че това ще бъде за сметка на кредитополучателите, така че е възможно да постигнем точно обратния ефект, докато банките отново ще могат пак да се снабдяват с изпълнителен лист по горе-долу същата процедура, но при завишени разходи за всички кредитополучатели. Убеден съм, че не това е целта на Законопроекта и бихме могли наистина да намерим едно по-добро решение на базата на консолидирания законопроект. Другото съществено нещо, на което искам да акцентирам и което откривам в Законопроекта, внесен от госпожа Мая Манолова и група народни представители, са двете възможности на допълнителен, последващ контрол за законосъобразност върху съдебни решения, а именно това са две нови точки – т. 8 и т.

ще се касае за налична незаконосъобразност, която обаче при сега действащата уредба при влизане в сила на такива актове, няма как да бъде постигната, просто защото, както всички знаем, решенията на Конституционния съд действат занапред и не може на база на тях да се преразглеждат вече решени спорове. Същото важи и за тълкувателните решения. Аз имах възможност да попитам и представителите на Върховния касационен съд на заседание Те не бяха много категорични, изразиха определени резерви, но по-скоро ми се струва, че не бяха против подобен концептуален подход. По-скоро се притесняваха от сроковете, тоест да има все пак някакъв ограничителен срок, за който може да се иска преразглеждане със задна дата, за да не се стига до ситуации, в които да се преразглеждат взети решения отпреди 50 години, което едва ли е целта, разбира се, на вносителя. Това, с което ще завърша, са правата на длъжника в изпълнителния процес. Частично също беше споменато предлагат се редица мерки, целящи допълнителна защита на правата на длъжника и ограничаване на недобросъвестни практики от съдебните изпълнители. Обръщам внимание, че като следваща точка от дневния ред ще гледаме промени в Закона за частните съдебни изпълнители, така че както в ГПК, така и в Закона за частните съдебни изпълнители, могат да се внесат между двете четения доста добри допълнителни предложения, които да решат до голяма степен тези проблеми, което, разбира се, ние от Реформаторския блок ще направим. Благодаря. Благодаря Ви, господин Славов. Реплики? Не виждам. Следващият, който се е записал за изказване, е народният представител Христиан Митев.

колегата Димитър Байрактаров и на Патриотичния фронт, както и Законопроектът на госпожа Манолова и колегите от БСП лява България, очевидно гледат в една и съща посока, а именно реформа в изпълнителното производство – изпълнително производство, въведено с приемането на новия Граждански процесуален кодекс и доказало, че има определени несъвършенства и един дисбаланс между интересите на кредитор и на длъжник. Специално по отношение на предложението в чл. 417 на колегата Байрактаров и на Патриотичния фронт, макар то да е една идея по-радикално, ние смятаме, че по този начин трябваше да бъде поставен въпросът за промяна и за реформа на този текст. Разбира се, склонни сме при обсъжданията между първо и второ четене да преосмислим някои наши позиции. Изразявам лично мнение в случая, че действително тази привилегия има резон да бъде запазена за държавата и общините, но категорично се противопоставям на това банките да продължават да фигурират в т. 2 редом с тези публично-правни субекти. Макар и частно-правен субект – търговско дружество с особена цел, банка не би следвало да се ползва и да стои на едно ниво, на едно равнище с държавата и общините. Това за нас е недопустимо. Затова смятаме, че т. 2 в този си вид следва да претърпи промяна. Дали ще бъде възприет радикалният подход те да бъдат извадени изцяло от обхвата на разпоредбата на чл. 417, или ще се предпочете подходът, който колегата Манолова и останалите колеги от БСП възприели в тяхното предложение, е въпрос на дискусия. Подкрепяме също така направените предложения в Законопроекта на госпожа Мая Манолова в посока на оптимизиране на призоваването. Действително призоваването е един от съществените проблеми. Във връзка с изпълнителните производства в много случаи длъжниците изобщо не биват уведомявани, че има започнало изпълнително производство. Залепването на уведомление, както е по действащите разпоредби, е крайно недостатъчно. Това уведомление се залепва обикновено на външните врати, въобще всеки може да го скъса. В един момент длъжникът не е уведомен, че може да възрази и да използва всички правни средства на защита, които му предоставя Гражданският процесуален кодекс, и се оказва в един момент субект в изпълнително производство.

възможността за оспорване на оценката на имуществото, което подлежи на принудително изпълнение, е правилна мярка, която ще даде възможност за по-добра защита на длъжника в изпълнителния процес. Правилно е и предлаганото намаляване от от 30 на 20 на сто на изпълнението на задължение от страна на длъжника в изпълнителното производство, като по този начин насърчаваме добросъвестните длъжници. Не всеки може да отдели 30%, какъвто е сега действащият текст, за да изплати част от задължението и след това да извърши разсрочване, но за много хора ще е възможно да платят, или ще успеят да се мобилизират и да платят тези 20% и след това да разсрочат своите задължения. По този начин ще бъдат защитени и кредиторът, и длъжникът. В заключение ще кажа няколко думи по отношение на Законопроекта, внесен от господин Кирилов и група народни представители, който смятаме, че съществено ще ускори гражданския процес по отношение на частните жалби, които ще подлежат, след приемане на тази промяна, на оспорване, когато са привнесени от районен съд на касационен контрол от апелативните съдилища. Апелативните съдилища, както и с наказателния процес, за който вече говорихме, не са чак толкова натоварени. Те могат да поемат и да се справят с тези оспорвания, от една страна, а от друга страна – увеличаването пък на таксата, при която е допустимо оспорването пред касационна инстанция на търговски дела,

Няма. За изказване – господин Иван Иванов от групата на БСП лява България. ИВАН В.

госпожо Председател, уважаеми колеги! Днес разглеждаме четири законопроекта, които по своята същност са отдавна очаквани от българското общество и засягат интереси предимно на длъжниците. В своето изложение няма да се спирам в подробности върху това, което е предложено от различни колеги, а само на една част от това, което ние сме внесли. Като цяло мога да кажа, че нашата група подкрепя предложените изменения. В частност ще засегна промените, които предлагаме в нормативната уредба, засягащи несеквестируемостта, тъй като действащият Граждански процесуален кодекс и в частност разпоредбата на чл. 446 е в сила от 1 март 2008 г. Тук дефинирането на несеквестируемия доход е в тясна връзка с размера на минималната работна заплата, към която е посочена дата съгласно Постановление № 1 на Министерския съвет от 11 януари 2008 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата, като в случая тя е 220 лв. Оттогава до настоящия момент този размер е бил изменян пет пъти, а закрепените в Кодекса граници, спрямо които се определят секвестируемите части, не са били актуализирани нито веднъж. Несъмнено нормата в този си вид има нужда от изменение във връзка с новия размер на минималното месечно възнаграждение, тъй като от 1 януари 2015 г. то вече е 360 лв. При така изложената фактическа обстановка към момента няма как спрямо което и да е лице да е приложима хипотезата на чл. 446, ал. 1, т. 1, тъй като първата секвестируема част се отнася до лица с доход с размера на минималната работна заплата и 300 лв. Вследствие на това немалка част от длъжниците търпят по-неблагоприятни условия, тъй като за тях се прилага секвестируемата част по т. 2, а именно една трета, съответно една четвърт от дохода. С цел установяване на стабилитет на горепосочената норма и съобразяване с обстоятелството, че е неподходящо посочването на конкретни стойности, които подлежат на почти ежегодна актуализация в един нормативен акт от ранга на Кодекс, предлагаме този кръг от обществени отношения да бъде уреден чрез подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Тъй като размерът на минималното възнаграждение за страната се определя с постановление на Министерския съвет, редно е именно този орган да може чрез нарочен акт да актуализира границите, спрямо които се определят и секвестируемите части, които в момента са уредени в чл. 446, ал. 1, т. 1 – 4 от ГПК. С оглед прецизиране на текстове, които препращат към ГПК, предлагаме в Преходните и заключителните разпоредби да се изменят нормативните актове, които са в пряка връзка с направеното предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики? Няма. Думата има господин Бинев за изказване.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всички знаем, че законите в България не са качествени и всеки ден ставаме свидетели на злоупотреби и празноти в тях. С оглед на това от изключителна важност е работата на съдилищата. Това го казвам по повод Законопроекта, внесен от господин Кирилов. С оглед на тази изключителна важност е работата на съдилищата, които да прилагат качествено, бързо, справедливо и често да допълват чрез тълкуване непълната законова уредба. Поради това не съм съгласен с предложението да се облекчи работата на Върховния касационен съд. Правната сигурност е от изключително значение за сигурността на хората, бизнеса и, разбира се, за чуждестранните инвестиции, които според последната статистика на БНБ за месец януари са спаднали в пъти. Ако е нужно, да се увеличи щатът на Съда, но не и да оставим много български граждани без възможност за получаване на правосъдие. Относно Проекта, внесен от господин Байрактаров от името на Парламентарната група на Патриотичния фронт, изцяло подкрепям промените, предложени от Патриотичния фронт, който представлявам и аз в момента, защото са единствено и само в полза на българските граждани, които последните години са напълно беззащитни вследствие на сегашния чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс. Относно

на приемането във връзка с европейските правни актове. Тази практика се повтаря непрестанно у нас, за което сме силно критикувани от Европейската комисия, дори сме осъждани в Страсбург. Настоявам да се предприемат стъпки за максимално бързо и ефективно прилагане на европейските актове у нас, за да не се стига до наказания и подсещане от Европейската комисия, което по някакъв начин ни компрометира като законодатели. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Бинев. Реплики?

подсъдността на делата във върховната инстанция. Връзката, която изтъкнахте, ако смятате така, аз директно ще заявя, че няма да подкрепя Законопроекта на Патриотичния фронт по причини, които изразявах колегиално само пред Патриотичния фронт. Предложеното изменение на чл. 417 е изключително популистко, изключително неефективно, изключително невярно, ощетява държавата и общината. Така че въпреки огромното насилие, което бях оказал върху себе си – да имате равната възможност да изразите и представите този Законопроект в Правната комисия, ще кажа, че след това Ваше заявление оттеглям подкрепата си.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Бинев, смисълът, тъй като и аз съм съвносител на този Законопроект, не е просто да разтоварим върховните съдии, за да имат по-малко работа. Смисълът е те да прилагат те да прилагат Закона по-добре, да постановяват по-качествени съдебни актове и да ги постановяват по-бързо. Защото както всички знаем, забавеното правосъдие често не е правосъдие. В момента Върховният съд е претоварен с частните жалби, които спокойно могат да се решават на долните инстанции, за да могат на практика върховните магистрати да се концентрират върху това да разглеждат по същество, качествено и в срок,

В случая аз съм говорил единствено и само от свое име по този въпрос. Така че подкрепата към Вашия Законопроект въобще не е свалена. Съжалявам, че това Ви е възбудило толкова много и реагирате по този начин. Съжалявам. Смятам, че ние сме тук, за да си предаваме информацията, която пристига от нашите избиратели. В това няма нещо непонятно и фатално, та чак толкова остро да реагираме. Мисля, че го направих по елегантен начин, а не прекалено агресивно. Смятам, че е напълно нормално да предаваме информацията, която получаваме от нашите избиратели, и да се предупреждаваме един друг. Приемете го не като някаква критика, а като нещо, което сме длъжни да предадем от хората… ДАНАИЛ